Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Navzočih je 75 poslank in poslancev, za je glasovalo 24, proti 50.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 43. členu. Glasujemo.

Navzočih je 76 poslank in poslancev, za je glasovalo 17, proti pa 50.

s tretjo obravnavo Predloga zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

Glasujemo.

Hvala